Nastavljamo sa popodnevnim zasjedanjem i radom najavljenom točkom - Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za nagradu za promicanje prava djeteta za nagradu za promicanje prava djeteta Predlagatelj Odbor za obitelj, mladež i šport. Na temelju članka 42., 77. i 118. Poslovnika Hrvatskog sabora i članka 6. Zakona za nagradu promicanje prava djeteta Vlada je dostavila mišljenje. Prijedlog akta primili ste poštom. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Sunčana Glavak, potpredsjednica odbora. Izvolite. Zakonom o nagradi za promicanje prava djeteta propisano je da RH dodjeljuje nagradu za promicanje prava djeteta za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti prava i interesa djece. Nagrada se dodjeljuje kao nagrada za životno djelo i kao godišnja nagrada. Propisano je da nagradu za promicanje prava djeteta dodjeljuje Odbor za nagradu za promicanje prava djeteta koji s se sastoji od 5 članova, a osniva ga Hrvatski sabor na vrijeme od 2 godine. Članovi odbora imenuju se iz reda poznatih javnih radnika koji se bave pitanjima vezanim uz prava djeteta, a na prijedlog matičnog radnog tijela Hrvatskoga sabora. Mandat dosadašnjih imenovanih članova odbora istekao je 24. listopada 2010. godine. Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora na 35. sjednici održanoj 14. prosinca 2010. i 36. sjednici održanoj 10. ožujka 2011. odlučio je jednoglasno za članove odbora predložiti: dr. Dubravku Maleš redovitu profesoricu i pročelnicu Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, dobitnicu 2006. godine nagrade za životno djelo za promicanje prava djeteta; dr. Gordanu Buljan-Flander ravnateljicu Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba; dr. Anu Stavljenić-Rukavina liječnicu specijalisticu medicine biokemije, profesoricu Medicinskog i farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini; Kseniju Mandarić osnivačicu i predsjednicu Udruge za poticanje kreativnog izražaja djece, mladih i odraslih … /Govornica se ne razumije./… Tribunj i gospodina Dragana Zlatovića koji je obnašao dužnost ravnatelja Šibenskog kazališta i ravnatelj je Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Otvaram raspravu i prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Na samom početku reći ću da će klub HDZ-a podržati prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za nagradu za promicanje prava djeteta. Čuli ste eto što predlaže odbor, koje su to osobe i mislim da je riječ o kvalificiranim i stručnim osobama koje su se dokazale svojim profesionalnim djelovanjem da upravo zaslužuju biti članovi odbora. Skrb za djecu jednako tako zaslužuje i našu punu pozornost. Dozvolite da samo malo proširim temu, dakle pozornost svih segmenata društva od državnih tijela i institucija, a jednako tako ako to spustimo i na nižu razinu tijela lokalne, područne (regionalne) samouprave, jednako tako vjerskih zajednica, strukovnih udruga, stručnjaka, udruga građana i pojedinaca. I naravno da je uvijek dodjela nagrade prigoda da sagledamo i ono što je u društvu učinjeno, što što su pojedinci učinili i zašto bi zaslužili i jesu zaslužili svojim radom biti i dobitnici ovakve nagrade. Dosadašnji dobitnici nagrade, možemo slobodno reći, su ljudi koji su znali čuti i slušati potrebe djeteta, a jednako tako tu je riječ bila i o vrsnim stručnjacima,onima koji su pružali ljudsku pomoć. A evo takvi su i naši predloženi članovi Odbora za nagradu za promicanje djeteta. Uglavnom u svom radu neki od njih su samozatajni, možda nisu dovoljno glasni, ali mislim da su prepoznati upravo da dobiju mjesto u ovom važnom odboru koje će prepoznavati sve one ljude koji nesebično skrbe o dobrobiti djece na bilo kojoj razini, rekli smo ili državnoj bilo to u okviru neke institucije ili na onoj razini na kojoj nekad nisu dovoljno glasni ili dovoljno možda medijski popraćeni. Dakle, ja vas pozivam da što prije izglasamo predložene članove odbora i podsjećam vas naravno na ono što ne smijemo zaboraviti da se doduše ne sjetimo samo jedan dan na djecu već da o njima brinemo svakodnevno. Dakle, posebno 20. studenoga na Međunarodni dan djeteta. Podsjetit ću kada '65. godine Generalna skupština UN-a usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a znamo da je i RH potpisnica tog dokumenta. Klub HDZ-a podržat će prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za nagradu za promicanje prava djeteta i naravno predloženim članovima poželjet ćemo uspješan rad i da predložene one koji su svojim radom zaslužili da i dobiju nagradu za promicanje prava djeteta. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-HSU-a uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovana potpredsjednice odbora, kolegice i kolege. Na samom početku reći ću da će klub HNS-HSU-a podržati prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za nagradu koja će promicati prava djeteta. Nagrada će se dodjeljivati za iznimna postignuća u zaštiti i dobrobiti prava i interesa djece pa je eto u tom smislu valjalo predložiti i nadam se da ćemo potvrditi predložene kandidatkinje i kandidate. Naši najmanji i najmlađi članovi zajednice nužno trebaju posebnu pažnju i zaštitu. Način na koji se ophodimo s njima odaje naše istinsko i pravo lice kako pojedinaca tako i društva u cjelini i/ili države. Nažalost, u povijesti ljudskog roda nema razdoblja u kojemu djeca nisu bila zlostavljana i iskorištavana, a to je posebno težak oblik povrede ljudskih prava. Samo godinu dana po osnivanju UN-a 1946. godine osnovan je UNICEF. Organizacija koja pomaže štititi djecu posebno preko povelje o pravima djeteta koja je usvojena 1959. godine a u čijoj preambuli stoji da čovječanstvo duguje djeci najbolje što ima. 1989. povelja je proširena te je prerasla u Konvenciju o pravima djeteta, dokumenat koji je u svijetu doživio najviše ratifikacija, ali rezultati koji su se očekivali ostali su kako je netko rekao u dječjim cipelama. Što propisuje Konvencija o pravima djeteta Ujedinjenih naroda, nije na odmet da se ponovno ponovi jer su prava sažeta ili se mogu sažeti u 10 točaka. Sva djeca i mladi imaju ista prava, ni jedno dijete ne smije biti oštećeno zbog svojeg spola, boje kože, jezika ili religije. Djeca i mladi imaju pravo na najveću moguću mjeru zaštite zdravlja kao i zdravstvene preventive i medicinske brige. Djeca i mladi imaju pravo na besplatno osnovno obrazovanje, osim toga mora im se osigurati i posjet školama koje bi ih mogle dalje obrazovati. Djeca i mladi imaju pravo na odmor slobodno vrijeme, igru i sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima. Djeca i mladi imaju pravo na informiranje kao i na to da svoje mišljenje slobodno kažu i budu saslušani. Djeca i mladi imaju pravo na dobar odgoj, njihovi roditelji ili odgajatelji ne smiju primjenjivati silu. Zloupotreba i zlostavljanje djece su zabranjeni. Djeca i mladi imaju pravo u ratu i bijegu dobiti posebnu pomoć i zaštitu, djeca i mladi imaju pravo na zaštitu od rada kojim bi bili iskorištavani i na zaštitu od seksualnog zlostavljanja. Djeca i mladi imaju pravo na život sa roditeljima i na kontakt s oba roditelja ako oni žive razdvojeno. Na kraju djeca i mladi invalidi, imaju pravo na posebnu podršku i unapređenje kao i na aktivno sudjelovanje u društvenom životu. Zašto su potrebna posebna prava djeteta, često se znalo postavljati pitanje, jer djeca su ljudi tako da ljudska prava zapravo bi trebala vrijediti i za djecu. žalost pokazuje da su upravo djeca, iako nedužna, izložena teškim situacijama i sudbinama. Nekoliko primjera iz podataka za primjerice 2000. pokazuje katastrofalnu situaciju u kojoj su se neka djeca svijeta nalazila ili se još uvijek nalaze. Više od 2 milijuna djeca je u zadnjih 10 godina poginulo u ratovima. 10 milijuna djece u svijetu ima teška psihička oštećenja kao posljedice rata, 30 milijuna djece živi u ratnim područjima, u 26 zemalja svijeta djeca mlađa od 16 godina koriste se kao vojnici na zadaći. Iz tih razloga a i zbog djece koja su izložena gladi, nedostatku medicinske opskrbe, iskorištavanju radom, seksualnom zlostavljanju i još koječemu bilo je potrebno posebnim dokumentom dodatno zaštititi potrebe djece i mladih. Roditeljstvo je najčasniji poziv i najveći izazov od svih ljudskih nastojanja. U podizanju jednog ljudskog bića vršimo utjecaj na tog pojedinca, ali i budućnost svijeta jače i upečatljivije nego možda na bilo što drugo nego što ćemo ikada učiniti. Većina roditelja nikada nije stekla apsolutno sve vještine potrebne da se na ovom plemenitom zadatku postigne idealan uspjeh,a djeca na žalost nisu rođena s uputama iz priručnika, pa tu nastaju problemi koji mogu na žalost i imaju za posljedicu razne nepravde koje nose nejaka dječja leđa. Roditeljstvo je prekrasna i vrlo zahtjevna uloga u životu čovjeka. Ne postoje propisani i prokušani recepti odgoja mladog čovjeka, djeteta. Svako dijete traži svoj individualni pristup i to nas čini istraživačima djetetovog čarobnog i nepredvidivog svijeta kako bismo mu pomogli da se razvije kao potpuno sretno i zadovoljno biće. Dopustite da spomenem zapis jedne majke koja se zove Dijana LUmens, mislim da ćemo se u njezinom zapisu naći ili u cijelosti ili barem nekim njezinim dijelovima. Ona kaže: "Kada bih ponovno mogla odgajati svoje dijete više bih bojala prstima a manje upirala prstom. Manje bih ga ispravljala, a više s njim veze uspostavljala. Skinula bih pogled sa sata a više bacala pogled na njega. Pobrinula bih se da manje znam a da mi više bude stalo. Išla bih na više izleta i puštala više zmajeva. Prestala bih izigravati ozbiljnost i ozbiljno bih se igrala. Trčala bih kroz više polja i gledala u više zvijezda. Više bih ga grlila a manje vukla. Rjeđe bih bila spora a puno bih mu više toga priznavala. Najprije bih mu gradila samopouzdanje a kasnije možda kuću. Manje bih ga poučavala ljubavi prema moći a više o moći ljubavi". Eto to je zapisala jedna majka, sa velikim dijelom ja se apsolutno slažem i vjerujem da ovdje nema nikoga tko se barem sa dijelom ovog zapisa ne slaže. U tom smislu mislim da će predloženi članovi ovog Odbora pratiti i promatrati našu sredinu iznaći sve one koji su svojim radom i djelovanjem zaslužili da budu istaknuti za taj nagrađeni i kao što sam rekla Klub HNS HSU-a podržat će ovaj prijedlog odluke. Hvala vam lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvo je na redu uvažena zastupnica Nedjeljka Klarić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa evo ja ću ovu raspravu usmjeriti na osvješćivanje dječjih prava i senzibiliziranje odraslih za ostvarivanje dječjih prava. Na taj način će i odluka o osnivanju odbora za nagradu za promicanja prava djeteta upravo sa ovim ljudima koji su predloženi rezultirati i promicanju iznimnih dostignuća kako u zaštiti tako i u dobrobiti i pravima isto tako i interesima djece. Nagrada koja se dodjeljuje kao nagrada za životno djelo i kao godišnja nagrada uz ove ljude u odboru ispunit će isto tako i sam cilj i svrhu nagrade. Predloženi ljudi su poznati javni radnici koji se bave dječjim pravima kao što smo i čuli. Pravo je inače svakog djeteta da u potpunosti razvija sve svoje potencijale. Takav se razvoj može uspješno ostvariti u poticajnom okruženju u atmosferi i djelovanju u procesu bogate i raznovrsne interakcije i ono će tada lako pronalaziti ono što zadovoljava njegove potrebe. Koliko god nam se činilo da možda uvijek ponavljamo i da je ova rečenica koju sam izrekla svima nama dobro poznata držim da ju stalno moramo ponavljati jer je to definitivno najveći zalog i najbolji zalog za sretno odrastanje naše djece. Kako su zadovoljene dječje potrebe najbolje zapravo odražava ponašanje svakog našeg djeteta. Jeli to veselost, dobro raspoloženje, optimizam ili pak strah, potištenost ili agresivnost. Omogućiti djetetu vidjeti sebe kao pozitivno biće s potencijalom za napredovanje i omogućiti mu zadovoljavanje potreba i njegovih osobnih prava, a da ne ugrožava istodobno tuđa prava i potrebe nazivamo ispravnom izgradnjom sretnoga čovjeka. Predloženi ljudi ovoga odbora motivirati će djecu na stvaralaštvo, jer u stvaralaštvu igrom dijete se i samoodgoja, socijalizira, stječe iskustva koja pridonose jedinstvenom i skladnom razvoju tjelesnog, intelektualnog, socijalnog socijalnog i emocionalnog dijela osobnosti. Predloženi ljudi razumiju jezik dječje igre pa razumiju i stvaralačke sposobnosti djece. Stoga će i dječje stvaralaštvo njegovati i razvijati do njegovog punog sjaja. Predloženi ljudi će promicati vrijednosti obogaćene novim saznanjima, iskustvima, doživljajima i emocijama. Na taj način naša djeca pronaći će u sebi ono vrijedno pažnje, pohvale i priznanja jer se većina djece izražava jezikom razumijevanja i ljubavi. Razlikuje svoje pozitivno ja od onoga negativnog u sebi, razumije i poštuje tuđe i svoje osjećaje, emocije i želje. Cilj Nacionalnog programa, odgoja i obrazovanja za ljudska prava je izgrađivanje osobe koja poštuje ljudska prava, štiti svoja prava ali isto tako i prava drugih, bori se protiv bilo kojeg oblika nasilja i zalaže se za mirno rješavanje sukoba, za demokratsko društvo temeljno na jednakosti, pravdi i slobodi. Bitne zadaće obuhvaćaju stjecanja znanja o sebi, drugima i okolini u kojoj živi, razvijanje pozitivnih stavova prema životu, izgrađivanje pozitivnih osobina ličnosti, razvijanja intelektualnih i socijalnih vještina i primjena tih vještina u svakodnevni život. Sve su ovo vrijednosti koje će biti ispravno vrednovane upravo od strane ovog odbora, upravo od ovih ljudi koji čine ovaj tim pa ću vrlo rado podržati donošenje odluke o osnivanju odbora za nagradu za promicanje prava djeteta, tim više što od ukupno 5 članova ovoga odbora, poštovane kolege i kolegice, 2 člana čine ljudi iz moje Šibensko-kninske županije, a gotovo da nama građanke ili građanina u mojoj županiji, a da nisu pratili ili da isto tako u cijeloj državi, ako i ne znaju što su vrijednosti međunarodnog dječjeg festivala koji čak niti u najtežim vremenima Domovinskog rata nije nije ostao nezapažen i koji je upražnjavao sve sadržaje i promicali prava i interese naše djece. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Šime Đurđević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče HRvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Zakonom o nagradi za promicanje prava djeteta Narodne novine broj 96/2003. i 33/2005. propisao je da RH dodjeljuje nagradu za promicanje prava djeteta za iznimna postignuća u zaštiti, dobrobiti prava i interesa djece. Nagrada se dodjeljuje kao nagrada za životno djelo i kao godišnja nagrada. Odredbom članka 6. zakona propisuje da nagradu za promicanje prava djeteta dodjeljuje odbor za nagradu za promicanje prava djeteta koji se sastoji od 5 članova, a osniva ga Hrvatski sabor na vrijeme od dvije godine. Članovi odbora imenuju se iz redova poznatih javnih radnika koji se bave pitanjima vezanim uz prava djeteta, a na prijedlog matičnog radnog tijela Hrvatskog sabora. Mada do sada ... imenovanih članova odbor ... 24. listopada 2010. godine. za obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora na 35. sjednici održanoj 14. prosinca 2010. godine i 36. sjednici održanoj 10. ožujka 2011. odlučio je jednoglasno za članove odbora predložiti profesoricu, doktor Dubravku Maleš, prof.dr. Gordanu Buljan Flander, prof.dr. Anu Stavljević Rukavina, gospođu Kseniju Madarić i gospodina Dragina Zlatovića, magistra prava. Poštovane dame i gospodo, i ja kao što je to učinio i matični odbor, Odbor za obitelj, mladež i šport podržavam ovaj prijedlog. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I na redu je uvažena zastupnica Tatjana Šimac Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče. Naravno podržavam prijedlog osnivanja odbora za nagradu promicanje, zaštitu dobrobiti prava interesa djece. Naravno da je to i ovakav je prijedlog još jedan dodatna zaštita djece što reče moja kolegica koja je prije govorila. Isto tako podržavam uvaženu gospodu eminentna imena koja su predloženi da budu članovi ovog odbora, koji su i tijekom svog rada uvijek rado i na promicanju prava djeteta i koji su naravno za to svoje djelovanje dobivali razne nagrade. Naravno da bih iskoristila ovu priliku pa bih progovorila o tome o podacima da svako 5. dijete je žrtva nekog zlostavljanja, nekog oblika zanemarivanja odnosno ugrožavanje potreba odnosno prava djeteta. Naravno da i po savjesti a i po Obiteljskom zakonu svatko je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb o kršenju djetetovih prava, a posebice o svim oblicima i duševnog i tjelesnog naročito i spolnog zlostavljanja, zanemarivanja. I sada se pitamo, da li u biti to radimo? Svako nasilje i zlostavljanje i bilo kakva prava povreda djeteta kod nas zapravo osjećamo svi sućut prema zlostavljanima, poglavito kada se radi o djeci, a isto tako zgražanje, užas i osudu prema zlostavljačima. Zlostavljanje, nasilja i grubo zanemarivanje djece bilo ga je i prije. Međutim, o njima se malo raspravljalo, nekako kao da se to skrivalo. Problem i emocionalnog i tjelesnog, seksualnog zlostavljanja više-manje prisutan je u svim sredinama, međutim kako kažem vrlo često je to bilo, skrivalo se, to su bile obiteljske tajne pa i dan-danas u školama kad nastojimo osvijestiti problem zlostavljanja, problem nasilja zapravo među djecom i nad djecom. Vrlo često vidite da ravnatelji hoće reći da je kod njih sve u redu kao da na taj način hoće pokazati se kao dobrim ravnateljima, ali nažalost tek smo svi dobri kad ukažemo na problem, kad vidimo što se događa s djecom, to nam je početna zapravo stavka da možemo bilo šta promijeniti. Prema tome treba javno iznijeti, priznati postojanje i nasilja, bilo kakvih povreda, otvoreno progovarati o pojavnim oblicima svih zlostavljanja itd. O dječjim pravima u Hrvatskoj zapravo se najviše počelo pisati negdje, govoriti krajem '90.-tih odnosno početkom ovog stoljeća zapravo kada, moram to spomenuti, između ostalog i profesoricu, odnosno prije doktoricu Flander, što je naravno rezultiralo i otvaranjem poliklinike, Plavog telefona, Hrabrog telefona i niza drugih zapravo udruga koje se bave zaštitom dječjih prava kod zlostavljanja. Provođene su naravno i kampanje protiv tjelesnog kažnjavanja djece i sada je trenutno u tijeku kampanja protiv seksualnog nasilja nad djecom. Ovaj način rada kao i obilježavanje dana, tematskih dana je uglavnom način na koji danas mi govorimo o dječjim pravima. Ne smijemo naravno zaboraviti Ured pravobraniteljice za djecu koja je moram reći jako aktivna i koja sa svojim timovima stvarno radi na promicanju dječjih prava, odnosno zaštiti dječjih prava u Hrvatskoj. Ona stalno predlaže izmjene i dopune zakona, što zapravo napraviti kad se detaljno analizira ona problematika koju zapravo ona dobije na svoj ured. I žalosna je vijest o ukidanju pravobraniteljstva, odnosno povezivanja u jedno pravobraniteljstvo. Čini mi se da će to biti jedna stepenica unatrag što se tiče dječjih prava u Hrvatskoj. Mogu reći da u Hrvatskoj ipak se dosta napravilo na mehanizmima zaštite dječjih prava u slučaju kršenja, rekla sam, svih ovih institucija koje su napravljene. Međutim ono što nedostaje, meni se čini da je to, da se slabo radi na razvoju udruga i organizacija, odnosno da bi tu trebalo više podrške dati organizacijama koje se bave djecom. Kad pogledate društvo Naša djeca ili UNICEF, a to su nekako te dvije glavne organizacije koje se time bave, ali mislim da bi trebalo možda sustavnije raditi na promicanju dječjih prava i interesa u zajednici. Čini mi se da bi i kroz škole i kroz naša športska društva da bi možda trebalo imati veću odgojnu ulogu i zapravo da taj sustav vrijednosti bi trebao biti strukturirano, ali da možda postoji vjerojatno na papiru, ali da bi trebao postati vidljiviji zapravo da bi na taj način štitili prava djece. Moram još istaći ono što zapravo može jedna lokalna zajednica raditi, pokušavati kroz vlastite mehanizme i sredstva stvoriti uvjete za razvoj dječjih prava pa tako ono što mi u Dubrovniku radimo, radimo raznorazne projekte, imamo program za zaštitu djece, zatim sufinanciramo raznorazne potrebe djece koji su potrebitiji u smislu sufinanciranja i asistenta u nastavi i kroz raznorazne druge projekte. Zatim razvijanja dječjih igrališta, sportskih terena. Međutim moram i tu spomenuti problem da je obzirom na još vid opasnosti prema djeci, a to je Internet i kompjuteri jer što je najgore ta dječja igrališta nažalost nisu puna upravo zbog toga što su najčešće uz Prema tome, možemo na kraju reći da smo svi osjetljivi na djetetove potrebe, na kršenja njihovih prava, ali moramo još jednu stvar reći, da ne smijemo zaboraviti da smo upravo mi modeli prema djeci i kao odrasle osobe, kao roditelji, kao odrasle osobe, isto tako kao političari osim toga što smo modeli moramo reći da smo i odgovorni upravo za zaštitu prava djeteta. Prema tome, potrebno je i dalje raditi na promicanju prava, na zaštiti prava i njihovih interesa i još jedanput zato kažem da pozdravljam i ovaj prijedlog mogućnosti nagrađivanja najboljih promicatelja. Vjerujem u članove ovog odbora i na kraju nagrada je uvijek lijepa, primiti je i nas odraslih kamoli djecu i ona je uvijek dobar poticaj. Hvala lijepo.